**Šeks, Vladimir (HDZ)** Još ćemo raspraviti jednu točku – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 427 Predlagatelj je Vlada. Amandmani do kraja rasprave. Koji su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Dopustite mi ukratko obrazložiti razloge predlaganja Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Dakle dosadašnja suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore, vezana za ova, za manjinska pitanja je zadovoljavajuća, posebno nakon što je potpisan ovaj sporazum koji bi danas treba Hrvatski sabor potvrditi, a njime su stvoren, stvoren jedan širi opseg manjinskih prava i posljedično tome pristup proračunskim sredstvima Implementacijom ovog sporazuma se držimo da se može i dodatno unaprijediti ostvarivanje manjinskih prava od izdavačke djelatnosti pristupa medijima, očuvanja kulturne baštine, itd. Tijekom dvostranih razgovora na najvišoj državnoj razini između Hrvatske i Crne Gore inicirana su pitanja poboljšanja statusa hrvatske zajednice u Crnoj Gori, pa je predloženo i sklapanje dvostranog međunarodnog ugovora. Sporazum je potpisan u Zagrebu 14. siječnja ove godine i njime je zapravo stvoren pravni okvir za ostvarivanje prava te očuvanje i razvitak nacionalnih identiteta obiju manjina. Sklapanjem ovog sporazuma države stranke potvrđuju da nacionalne manjine predstavljaju integralni dio društva i države u kojoj žive, obogaćuju materijalno i duhovno kulturu zemlje i doprinose produbljivanju prijateljstva, suradnje te unapređenju odnosa između dviju država. Dakle, zakonom se potvrđuje sporazum kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i time se obvezuju da će pripadnicima hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj osigurati slobodu izbora, izražavanja pripadnosti nacionalnoj manjini te uživanja svih prava u vezi s tim izborom. Pravo uživanja nediskriminacije kako je to predviđeno međunarodnim dokumentima. Pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njihov opstanak, pravo na izražavanje, razvijanje, javno iskazivanje vlastite kulture te očuvanje i zaštitu kulturnih dobara i tradicija. Pravo na očuvanje nacionalnog identiteta i vjeroispovijesti, pravo obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, javnu i privatnu uporabu jezika i pisma te informiranja kao i upotrebu znamenja i simbola nacionalne manjine. Zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima, samoorganiziranju i udruživanju radi ostvarenja zajedničkih interesa te uživanju političkih i ekonomskih sloboda. Sporazum predviđa osnivanje međuvladinog mješovitog odbora koji će se sastajati najmanje jedanput godišnje i koji će pratiti provedbu ovog sporazuma. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske radi stvaranja pretpostavki za primjenu sporazumom utvrđenih mehanizama i intenziviranje suradnje između dviju država u području na koje se ovaj sporazum odnosi. Posebice u interesu olakšavanja ostvarivanja prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i poboljšanja njihovog statusa potrebno je što skorije stvoriti uvjete za stupanje sporazuma na snagu. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojima država i formalno izražava spremnost biti vezana već potpisanim Međunarodnim ugovorom, kao i činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene ili dopune teksta Međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj zakon raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku. Provedba samog zakona u djelokrugu je Središnjih tijela Državne uprave nadležnih za vanjske poslove, poslove državne uprave, lokalne i područne, regionalne samouprave, kulture, pravosuđa, znanosti i obrazovanja te unutarnje poslove. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene gospođe i gospodo zastupnici zbog svih gore navedenih razloga predlažem vam da se prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj usvoji po hitno postupku. Hvala na pozornosti. Hvala. Izvjestitelji odbora? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, državni tajniče i kolegice i kolege, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će potpisivanje ovoga sporazuma svega svega onoga što je izrekao državni tajnik. Svakako da je ovaj sporazum protuteža visokim standardima zaštite manjinskih prava u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska ima visoki standard zaštite ljudskih prava zaštite ljudskih prava za svoje nacionalne manjine i svega onoga što je izrekao državni tajnik mi zaista trebamo zaštiti i nacionalne manjine, naše nacionalne manjine. Poglavito u onim državama koje su nastale iz bivše zajedničke države. Naime, ja sam i ovih dana boravila u Crnoj Gori na danima Ivana Mažuranića, znanstvenom skupu koji je evo i danas još u tijeku, gdje zajednički Skupština Crne Gore i hrvatski Sabor su supokrovitelji ovih dana. Što dokazuje jedan izuzetno prijateljski odnos dvaju naroda koji su vezani ne samo kulturnim već i političkim i prijateljskim sponama. Ivan Mažuranić odaju Crnogorci prije svega priznanje Ivanu Mažuraniću kao hrvatskom banu pučaninu, književniku, političaru koji je upravo Crnu Goru najbolje opisao u svom epu "Smrt Smail-age Čengića". Zašto to govorim ovdje kod potpisivanja ovoga sporazuma? Zato što je zaista kao što je rekao državni tajnik, poboljšani su odnosi i prava naše nacionalne manjine u odnosu na nekoliko godina prije. Naša nacionalna manjina u Crnoj Gori nije brojčana. Ona nažalost sada u ovom trenutku, po posljednjem popisu od 2003., broji negdje svega 7 tisuća Hrvata koji se dakle, državljana Crne Gore koji se deklariraju kao Hrvati, mada prema nekakvim analizama oko 10 tisuća je Hrvata, prije svega, svi mi znamo u Boki Kotarskoj tamo gdje je domicilno područje Hrvata. Svakako da je njihov status i položaj do ostvarivanja prije svega samostalne države Crne Gore bio otežavajući. Jedan broj Hrvata se deklarira kao Crnogorci katolici. Crkva i dalje igra veliku ulogu o okupljanju i kulturnog i duhovnog života u ovom području, ali zaista i država Crna Gora pokazuje sve više interesa i sve više suradnje da Hrvati ostanu ostanu nacionalna manjina, dakle da ne dođe jednostavno do mijenjanja nacionalnosti na što su svi oni bili upućeni u posljednjih 50-ak godina. Moramo reći da u ovom trenutku hrvatska nacionalna manjina, ma koliko brojčano nama se čini mala, igra i značajnu ulogu u političkom životu Crne Gore. Mi imamo i jednu zastupnicu u Skupštini Crne Gore. Ona pripada jedinoj političkoj stranci, a to je Hrvatska građanska inicijativa, koja nije samostalno izašla na izbore. Izašla je u koaliciji, ali evo imamo zastupnicu. Hrvati su uspjeli na lokalnim izborima u Tivtu gdje je najbrojnija najbrojnija naša skupina Hrvata, osvojiti čak 3 mandata. Govorim sve to iz razloga zašto treba podržati ovaj sporazum, zato što jednostavno da bi oni mogli djelovati i na kulturnom, i očuvanju kulturne i tradicijske baštine, da bi mogli i politički djelovati svakako da su potrebna sredstva. država Crna Gora izdvajala mala sredstva za rad te male hrvatske zajednice i zaista ne bi opstali da nije bilo Ministarstva vanjskih poslova, odnosno Državnog proračuna Republike Hrvatskih, Ministarstva vanjskih polova, Ministarstva kulture koji podupiru sve kulturne akcije prije svega za očuvanje kulturnog, nacionalnog i jezičnog identiteta. Oni u ovom trenutku imaju i jedan časopis "Hrvatski glasnik" koji izlazi dvomjesečno koji prati zbivanja u ovoj našoj hrvatskoj zajednici, ali je njima veliki podstrek i očekuju zaista pomoć upravo iz svoje matične zemlje. U razgovoru sa udrugama, a ima ih nekoliko koji su prije svega kulturne udruge, ne političke, nego kulturne koji okupljaju Hrvate na ovom području. I u Crnoj Gori jednostavno očekuju da i Crna Gora potpisivanjem ovog sporazuma preuzme svoje obveze. Veseli ih poglavito to što je imenovana ova mješovita skupina koja će pratiti što se događa po potpisivanju ovog sporazuma i je li zaštita prava obje manjine prema ovom sporazumu u potpunosti se odvija. I taj mješoviti odbor nadam se da će kroz određeno razdoblje, kada zaista potpuno zaživi ovaj sporazum koji mi danas ovdje, dajemo suglasnost na njega, odnosno ratificiramo, da će i ostvariti se ona prava koja se očekuju od države Crne Gore. Moram napomenuti da samo vidimo koji je to omjer između toga što Hrvatska država čini za crnogorsku manjinu. Sam savjet za Nacionalne manjine za potrebe i različitih udruga Crnogoraca u Hrvatskoj izdaje više od 800 tisuća. I ako tome pribrajamo što da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, onda je to nešto više od milijun kuna godišnje, a gotovo isti broj, čak i nešto manje je Crnogoraca u Hrvatskoj u Hrvatskoj prema posljednjem popisu stanovnika u Hrvatskoj. Evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj sporazum. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP- podupire donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. ovdje u Hrvatskom saboru donesen Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, tada su bila zagarantirana i sva prava koja trebaju imati i imaju i Crnogorci u u Republici Hrvatskoj. Zato donošenje ovog potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore da se zaštiti naša manjina u Crnoj Gori

parlamentaraca Hrvatske i Crne Gore, upoznali smo se s tim problemima i neće biti pretenciozno reći da je upravo i da dajemo na značaju da to nisu samo formalna prijateljstva, da se tek toliko zadovolji forma nego kako dakle iz takve jedne neposredne suradnje, jer smo mi bili tamo, pa i oni su došli jednom ovdje, čini mi se čak i dva puta, puta, ako nije bila inicijator donošenja ovog prijedloga, onda sigurno da je ubrzala donošenje ovakvog prijedloga zakona. Posebno ću apostrofirati govoreći u ime kluba SDP-a jednu pomalo i žalosnu činjenicu da Hrvati u Crnoj Gori odumiru. I onaj broj koji je kolegica rekla koji jesu Hrvati izjašnjavaju kao Crnogorci katolici. Ali to je upravo zbog toga što se ne osjećaju dovoljno snažnim ni hrabrim da bi upravo mogli izraziti, očuvati i razviti svoj nacionalni identitet svoj kulturno jezični i vjerski identitet. Prema tome, ovaj prijedlog zakona je i početak ali i jamstvo da ćemo mi kao Hrvatska i pomagati u ovom smislu Hrvate u Crnoj Gori. Ali jednako tako preuzeti i svu obavezu koja nije uopće dovedena u pitanje da se zaštite i Crnogorci u Hrvatskoj. Njima toliko manje treba, a koliko Hrvatska troši, ja bih se usudila reći ovdje u ime kluba i dalje vrlo netransparentno kada pomaže Hrvate u susjednim zemljama, a da to nije Crna Gora. Dakle, mi moramo konačno biti svjesni da Hrvati koji žive nama u susjednim zemljama koji su nekada činili zajedničku zemlju, ne žive samo na jednom punktu, koji često imamo one koji se prijave ovdje na jednoj adresi kao u Makarskoj. Oni žive i u Vojvodini, i u Crnoj Gori, i u Hercegovini. Ali ne žive samo na jednom mjestu. Prema tome, pomoći ovdje nešto malo izdašnije da to neće biti nikakvo opterećenje, pa čak i u ovim kriznim vremenima za naš proračun, a njima će značiti zaista puno, gotovo opstanak. U kojim uvjetima oni žive i čuvaju naš identitet, to je zaista potresno vidjeti u Kotoru, čuvajući tu našu tradiciju bokeljskih mornara, naše bokeljske mornarice. Žive u vrlo teškim uvjetima. Iz vlastitih sredstava znaju osiguravati i čuvati našu baštinu. Jednako tako i crkva, Katolička crkva u Crnoj Gori nema dovoljno sredstava. Ne možemo se mi sada samo osloniti na kršćansku solidarnost umjesto crkve. Mislim da bi Hrvatska tu mogla nešto nešto malo značajnije doprinijeti, kažem da se nekima malo više malo uzme, a da se ovima doda. Napominjući još jednom kažem ne žive samo Hrvati u Hercegovini, ima ih i u Crnog Gori. Hvala.

Dakle i u ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske i kao zastupnik s 11. izborne jedinice, dakle ispred Hrvata izvan Republike Hrvatske moram ovdje iskazati svoje zadovoljstvo ovim sporazumom koji će sigurno unaprijediti odnos i Hrvatske prema vlastitoj nacionalnoj manjini Crnogoraca koji je vjerujem doista dobar ali također i unaprijediti odnos Crne Gore prema hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori a ujedno i ojačati i uspostaviti još bolji odnos između Crne Gore i Hrvatske. Dakle, prema statističkom zavodu Crne Gore kaže se da je 60% gotovo kulturnog blaga Crne Gore u hrvatskim rukama odnosno u hrvatskom nasljeđu. To je jedan doista fenomen i slažem se s kolegicom Antičević da je to doista fenomen jedan možda i u svijetu da jedan tako brojčano mali dio jednog naroda da ima toliko bogatstvo. Dakle, koje je to veliko nasljeđe i koje je to bogatstvo. I zapravo, razlog razlog tome je između ostaloga i to ili posljedica da je hrvatski jezik tamo bez obzira na nezadovoljstvo još uvijek položaja naše nacionalne manjine u Crnoj Gori a kada razgovarate s tim ljudima onda vam oni u živo iznose mnogo problema od onih banalnih, neodobravanja određenih prostorija, nedavanja prostorija za njihovo funkcioniranje itd. Ali dakle ipak u Crnoj Gori hrvatski jezik je službeni jezik, hrvatski narod je doslovno konstitutivni narod itd. Hrvati tako brojčano mali su dali značajan doprinos neovisnosti Crne Gore i to je također još razlog više da mogu očekivati, da imaju pravo očekivati, da imaju pravo očekivati, da i Hrvatska ima pravo očekivati da se njihov položaj još unaprijedi u odnosu na stanje koje sada je. Ovaj sporazum će sigurno doprinijeti tome. Nadovezujem se na raspravu kolegice Ivanke Roksandić koja je govorila ovdje i o našim predstavnicima političkim Hrvata u Crnoj Gori, o hrvatskoj građanskoj inicijativi kao političkoj stranci ali i o Hrvatskom nacionalnom vijeću koje je na određeni način krovna institucija Hrvata u Crnoj Gori i koji su pokrenuli određene projekte među kojima je i Radio Dux koji zapravo osigurava dakle jednu informiranost a i povezanost međusobno Hrvata u Crnoj Gori ali i povezanost sa maticom zemljom odnosno sa Hrvatskom. Mislim da treba biti precizan u izjašnjavanju kad govorimo o ovim pitanjima jer Hrvati u Crnoj Gori doista nisu dijaspora, Hrvati su tamo autohton narod i oni jesu nacionalna manjina u drugoj državi ali su u punom smislu riječi autohton narod i nužno im je dati punu potporu ne samo ovim financijskim odnosno sporazumom i zakonskim prijedlogom koji će biti pretočen u zakonski prijedlog nego i na diplomatskoj i svakoj drugoj razini dati im potporu da se izbore i za ono za što se sada bore a to je da imaju zagarantirano jedno mjesto u crnogorskom parlamentu. Oni to sada nemaju, prema postojećem izbornom zakonu to sada još uvijek nije osigurano i pored ovoga svega ali se radi na tome, ozbiljno se radi i ima ima puno razloga da se to i dogodi i obećanja da se to dogodi. Prema tome, evo ne znam moja kao zastupnika ali i kao čovjeka koji dolazi također izvan Republike Hrvatske zamolba i državnom tajniku da i s te strane da potporu koliko se može Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u ovom slučaju Hrvatima u Crnoj Gori kako bi doista postigli i tu jednu zastupljenost na parlamentarnoj razini. Na koncu bih se osvrnuo jer se moram osvrnuti na izlaganje kolegice Antičević i to je razlog zašto nisam ispravljao njen netočni navod ali ću sad pokušati to učiniti, ali na jedan transparentan način. Dakle, nije točno da se netransparentno kolegice troše novci nekih drugih ma koji to drugi bili jer za te druge postoji natječaj. Dakle, postoji natječaj koji Vlada Republike Hrvatske redovito raspisuje i na taj natječaj se javlja preko tisuću i više projekata. Jedan dio tih projekata prolazi, jedan dio ne prolazi. Sa kolegicom Antičević se potpuno slažem u jednom dijelu da hrvatska nacionalna manjina konkretno u Crnoj Gori ali i u drugim zemljama hrvatska nacionalna manjina od Hrvatske države treba biti jače poduprta, dakle s više novaca, s više projekata. Ja se slažem da Hrvati u Crnoj Gori su prvenstveno pitanje Crne Gore kao njihove domovine ali i Hrvatske države. S druge strane, apsolutno je neprihvatljivo sada potezati to pitanje i uspoređivati ga sa nekim drugima ma koji bili a osobito ne znam dovoditi to u kontekst prijavljivanja mjesta koliko se ljudi prijavilo i koliko živi u Hercegovini, ovdje, ondje jer ta pitanja uvjeravam vas kolegice su razriješena i više je nemoguće prema hrvatskom Izbornom zakonu da jedna osoba i da bi htjela, to je bilo na simboličnoj razini ta zlouporaba ali sad da bi htjela osoba glasovati u Hrvatskoj i još negdje drugdje to je sad nemoguće. Dakle, odgovorno tvrdim da je to nemoguće. Zašto? Zato što je sve uvezano u sustav u kojem kad ste prijavljeni u Hrvatskoj onda budite sigurni da ne možete glasovati niti u Crnoj Gori, niti u Bosni i Hercegovini niti bilo gdje drugdje. Prema tome, nemojmo miješati ovdje stvari, ovo je prevažna stvar. O ovome pitanju možemo razgovarati u nekom drugom kontekstu i možemo razgovarati čak o preraspodjeli ovih sredstava o kojima vi govorite. Ja odgovorno na sebe mogu preuzeti odgovornost da čak sredstva kad su u pitanju Hrvati u Bosni i Hercegovini ako ne možemo iznaći druga budu umanjena a da Hrvati u Crnoj Gori budu dobili više. Ili neki drugi Hrvati u nekoj drugoj od europskih zemalja je se slažem da potpora matične države Hrvatske treba biti još veća. Razlog, Razlog, upravo je to razlog da smo mi pokrenuli ovdje pitanje i premijer Sanader neposredno prije njegovog povlačenja iz Vlade je rekao ovdje ako se sjećate da će Hrvatska donijeti strategiju kojom će sustavno riješiti ovo pitanje strategiju odnosa Hrvatske prema Hrvatima u svijetu. Bosni i Hercegovini itekako odgovara da ovo prestane biti političko pitanje u Hrvatskom saboru Hrvati u Bosni i Hercegovini nego da se Hrvati u Bosni i Hercegovini isključivo gledaju kao i svi drugi Hrvati izvan Hrvatske, kao interes Hrvatske jer ulaganja u svaku zajednicu Hrvata izvan Republike Hrvatske je prvenstveno hrvatski interes. Dakle, ja razumijem odnose sada u Hrvatskoj, razumijem gospodarsku situaciju u Hrvatskoj, razumiju je i Hrvati izvan Hrvatske, i oni je prihvaćaju. Prema tome, ovog časa da dokinemo sve stavke Hrvata izvan Republike Hrvatske uvjeravam vas u ovim okolnostima da ne bi bilo tamo nikakve pobune, da ne bi se ništa dogodilo, da ne bi nitko doživio to kao ne znam odricanje itd. Međutim, nama je u interesu, Hrvatskoj je u interesu da zadrži taj odnos pa makar on bio nekada i na simboličnoj razini. Zašto? Zato što je to naprosto naš interes, ne samo obveza ustavna ili ne znam kakva. Nego pogledajte vanjsko-trgovinsku bilancu Hrvatske ovog časa sa Bosnom i Hercegovinom. Uvjeravam vas da ne bi bila takva. I pogledajte koji, mislim to je ružno govoriti ovdje koliko Hrvata ovdje koji rade, koji su u radnom odnosu radi za tržište u Bosni i Hercegovini. I ne bi to bilo tako da nije i Hrvata u Bosni Hrvati u Bosni i Hercegovini su konstitutivan narod, trebaju to i ostati, a i vi kolegice Antičević i ja trebamo učinit sve da oni to doista i budu, jer je to i vaš interes, uvjetno rečeno i vaše stranke i naše, to je opći hrvatski interes. A interes Hrvata u Crnoj Gori dakako da će biti sigurno unaprijeđeni i poduprti ovim već državnim sporazumom evo kojeg još jedanput podupirem. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. izrekli ste i nešto što je kažete osnovno prostor za rad. Pa moram ovdje izreći možda sam zaboravila to u svom izlaganju u ime Kluba zastupnika HDZ-a reći da je Vlada Crne Gore ustupila zgradu Doma pomoraca u Kotoru, da je gotova stvar upravo u ovim dobrim sada stvarima koje se događaju od potpisivanja ovog sporazuma. A cijeli taj Dom pomoraca koji je eto u samom središtu

Hrvata pa i Nacionalnog vijeća koje isto tako Hrvatske nacionalne manjine koje djeluje u Crnoj Gori. I još jedna zgrada je u Tivtu upravo, koliko imam saznanja, u pripremi da se razriješi taj odnos između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske koja bi se isto tako, to je bivši Dom kulture koji su gradili Hrvati, isto iskoristila i dala isključivo Republici Hrvatskoj na korištenje za Hrvatsku nacionalnu manjinu.

jednim dijelom i upotpunila ovo što smo do sada svi mi govorili i zapravo potvrdila da jednim ustrajnim nastojanjem se može doći do rezultata. Dakle, ovo sve što se sad dogodilo, to lanjske godine je bilo tek izvjesno da bi se moglo dogoditi npr. Ali s druge strane, kolegice, mislim da se čak, to je dobro da se to dogodilo, ali mislim da se ne možemo s tim ne mi zadovoljiti, nego ne mogu se zadovoljiti ni Hrvati u Crnoj Gori radi toga što oni imaju još kojekakvih potraživanja, recimo dole imati i Hrvatski dom u Dobroti ili ne znam ni ja gdje još. Ako je to to, onda je to u redu. Ali dakle još mnoga pitanja su protivno svemu ovom što smo govorili lijepo i pozitivno otvorena i vjerovati je da će ovi međudržavnim sporazumom biti riješena. Evo toliko. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama i Prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave i onda onih desetak u objedinjenoj raspravi onih zakona, sporazuma o financiranju Hrvatske i pretpristupne pomoći